Milorad (HNS)** Nastavljamo sa - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, drugo čitanje, P.Z.E. br. 618 Predlagateljica zakona je Vlada RH. Prijedlog akta ste primili. Kod donošenja zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Izvješća ste primili. S nama su zamjenik ministra, gospodin Evelin Tonković sa suradnikom. Zamjeniče, uvodno, izvolite. Hvala potpredsjedniče Sabora. Poštovane zastupnice i zastupnici. Evo, pred nama je zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim poslovima i ovlastima. Došlo je do manjih izmjena dopuna Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, a pristupilo se iz razloga da bi se prvenstveno uklonile, odnosno ispravile uočene nedorečenosti, sadržaj zakona nomotehnički poboljšao. Kao drugi razlog u zakon su se uvrstile odredbe kojima se ovaj zakon usklađuje sa zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku, dodali odredbe kojima je cilj uvođenje drugačije i jače kontrole nad primjenom pojedinih policijskih ovlasti. Kako je Zakon o policijskim poslovima i ovlastima nakon pristupanja RH EU notificiran Europskoj komisiji, Vijeću i Europskoj središnjoj banci uz određene okvirne odluke EU, bilo je potrebno u zakon uvrstiti odredbu o tome da se ovim zakonom upravni poredak RH prenese na sljedeće okvirne odluke. Okvirna odluka Vijeća od 13. lipnja 2002. godine o zajedničkim istražnim timovima i okvirna odluka Vijeća od 27. studenog 2008. godine o zaštiti osobnih podataka obrađenih u okviru policijske i pravosudne suradnje u kaznenim predmetima. Kao bitna novina je malo redefiniranje dosadašnjeg pojma … istraživanja. Naime, sada kako je predloženo, … istraživanje bi obuhvatilo one ovlasti, mjere i radnje koje policija poduzima kada u okviru svoje nadležnosti otkriva kaznena djela i prekršaje, traga za njihovim počiniteljima, odnosno pronalazi i osigurava tragove čime je opsegom i dosegom pojma o suglasju sa stvarnom kriminalističkom praksom. Kao novina uvodi se i pojam analitičke obrade koja policiji omogućuje procjenu utemeljenosti započinjanja kriminalističkog istraživanja ili pak predstavlja njegovu sastavnicu. Isto tako radi stvarnih problema uočenih u provedbi odredba članka 7. važećeg Zakona o pružanju pomoći po zahtjevu suda, državnog odvjetnika, tijela državne uprave ili pravnih osoba s javnim ovlastima, u provedbi radnji tih tijela asistencija, predložene, odnosno dosadašnja formulacija nije bila adekvatna pa predložena formulacija o tome da će pomoć pružiti se ako se prilikom izvršenja akata navedenih tijela opravdano očekuje pružanje otpora je preciznija te osigurava da se pomoć unaprijed ne traži za provođenje svih radnji navedenih tijela, primjerice različiti inspekcijski nadzori koja bi tijela trebala samostalno obavljati. Ovlast privremenog oduzimanja i čuvanja i prodaje predmeta proširena je ovlašću na uništenje sumnjivog predmeta kojeg nije moguće na siguran način prenijeti na drugo mjesto. Odredba o provjeri uspostavljanja telekomunikacijskog kontakta, kolokvijalno nazvane pribavljanje izlista komunikacije izmijenjene su u cijelosti. Jasno su navedeni slučajevi u kojima se ta ovlast može primijeniti, a to su sprječavanje i otkrivanje kaznenih djela za koja se progoni po službenoj dužnosti i njihovih počinitelja, sprječavanje opasnosti i nasilja te traganje za osobama i predmetima. Propisana je i ovlast utvrđivanja položaja komunikacijskog uređaja, utvrđivanje mjesta na kojem se nalaze osobe koje uspostavljaju elektroničku komunikaciju te identifikacijske oznake uređaja. Točno su prema svojim funkcijama određene osobe koje mogu dati pisano odobrenje sa razinom ne nižom od načelnika policijske uprave, odnosno osobe koja ga zamjenjuje. Dakle, ne postoji mogućnost prenošenja ove ovlasti na druge osobe. Iznimno odobrenje se može dati usmeno u žurnim situacijama radi sprječavanja neposredne opasnosti ili nasilja, odnosno radi žurnog traganja za osobama u kojim slučajevima mora biti pisano potvrđeno u roku od 24 sata. Propisana je u pravilu supsidijarna primjena ovlasti policijske ako se drugim radnjama nije mogao ili se neće moći postići cilj policijskog posla ili bi to bilo povezano sa nerazmjernim teškoćama. Redefinirana je i policijska ovlast za poduzimanje prekrivenih policijskih radnji na način da je pored motrenja pratnji i klopke kao prekrivena policijska radnja propisana i zasjeda. Pisanu zapovijed za provođenje pratnji i promatranja može izdati samo glavni ravnatelj policije ili osoba koju on za to ovlasti, a u slučaju produljenja ovih radnji samo glavni ravnatelj policije. Radi omogućavanja efikasne kontrole nad njihovim provođenjem o provedbi prekrivenim radnjama, promatranja i pratnji, obavezno je izvješćivanje nadležnog državnog odvjetnika i glavnog ravnatelja policije u roku od 48 sati od njihovog dovršetka. Nadalje, izmjenama odredbi o zaštiti policijskih službenika nakon uporabe sredstava prisile propisano je da će Ministarstvo unutarnjih poslova osigurati besplatnu pravnu pomoć policijskom službeniku u postupku koji prethodi kaznenom postupku, kaznenom postupku, te postupku za naknadu štete u vezi sa obavljanjem policijskih poslova koji u … policije obavio u skladu sa zakonom. U važeći zakon uvrštavaju se odredbe kojima se propisuje postupanje policije prema osobama sa invaliditetom i osobama kojima je oduzeta poslovna sposobnost. Ove odredbe imaju za cilj osiguravanje dodatnih zaštitnih mehanizama odnosno uvodi se dodatna zaštita od povređivanja prava ovih osoba u slučaju postupanja policije. Važna novina koja se uvodi je uvođenje građanskog nadzora nad primjenom pojedinih policijskih ovlasti i to provjera i uspostavljanje elektroničke komunikacije, te prikrivene policijske radnje. U tom smislu MUP predlaže osnivanje vijeća za građanski nadzor nad primjenom pojedinih policijskih ovlasti. Ostale predložene izmjene i dopune odnose se na ispravak nekih uočenih nomotehničkih nedostataka ili njima dodan sadržaj za koji je uočeno da nedostaje. Od toga je bitno spomenuti odredbu članka 3.a koja se odnosi na snimanje obavljanje policijskih poslova i primjene policijskih ovlasti koje mora biti unaprijed najavljeno, a koje bi trebalo zaštititi građane od nepropisne, nezakonite primjene policijskih ovlasti, ali i policijske službenike od neosnovanih prigovora i pritužbi na njihovo postupanje, a to bi onda istovremeno dodatno pomoglo kao jedan efikasan mehanizam u borbi prevencije odnosno prevenciji borbe od koruptivnih kaznenih djela. Konačno, izmijenim člankom 11.i dodanim člancima 11.a do 11.f usklađene su odredbe zakona sa izmjenama Zakona o kaznenom postupku u dijelu provođenja kriminalističkog istraživanja i izvida kaznenih djela. Propisani su u osnovi stručni uvjeti za policijske istražitelje te je unijeta odredba o neovisnosti kriminalističkog istraživanja u slučajevima kada postoje osnovne sumnje da je policijski službenik počinitelj ili žrtva kaznenoga djela. Ovaj konačni prijedlog zakona sadrži određene razlike u odredbama koje se uređuju osnivanje i rad vijeća za građanski nadzor nad primjenom pojedinih policijskih ovlasti. Navedene razlike odnosno dopune ranijih članaka 102.a, 102.b te dodavanje novih članaka 102.c do 102.e nastale su radi uvažavanja većine primjedbi iskazane od strane radnih tijela Hrvatskog sabora odnosno zastupnika u raspravi koje su se odnosile na pitanja vezana uz osnivanje, rad i sastav vijeća. Predložene odredbe dopunjene su na način da je propisana obveza podnošenja izvješća o nadzoru predsjedniku Hrvatskoga sabora, te predsjednicima Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i Odboru za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora. Dodana je odredbe koja propisuje razloge za provođenje nadzora, utvrđeni program nadzora, zahtjev građana te državnih tijela i pravnih osoba. Propisano je da članovi vijeća imaju zamjenike kao i da predstavnike ravnateljstva policije sudjeluju u radu vijeća radi pružanja stručne pomoći bez ikakva prava odlučivanja. Predviđeno je pravo na naknadu putnih troškova kako je utvrđeno i za korisnike i za korisnike državnog proračuna, precizirani su i odredbe o uvjetima imenovanja za člana vijeća kao i razlozima za njihovo razrješenje. Također je propisano i da nadzor nad zakonitošću rade vijeća provodi Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, te da će vijeće na konstituirajućoj sjednici izabrati predsjednika i dodatni poslovnik o radu koji će radi potvrđivanja podnijeti Hrvatskom saboru. Uvažena je primjedba iz pojedinačne rasprave zastupnice gospođe Jadranke Kosor u tome da član vijeća ne smije biti kažnjavan za bilo koje djelo. Odredba je dopunjena na način da je propisana kako član vijeća ne može biti osoba koja je osuđena za kazneno djelo bilo koje ili se protiv nje vodi kazneni postupak za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti odnosno koja je osuđena za prekršaje se protiv nje vodi postupak za prekršaje sa obilježjima nasilja ili za teži prekršaj za koji je propisana kazna zatvora. U vezi sa navedenim naglašavamo da je MUP kao predlagatelj zakona sukladno raspravama, primjedbama i sugestijama Odbora za zakonodavstvo, Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina predložio Vladi prihvaćanje pojedinih amandmana spomenutih odbora. Također u vezi sa raspravom o članku 102.c zakona s obzirom na nomotehničke ali i na suštinske primjedbe istaknute u amandmanima Odbora za zakonodavstvo i Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, te s obzirom na raspravu i sugestije članova Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost ministarstvo je predložilo Vladi kao amandman predlagatelja izmjenu članka 102.c zakona koji na odgovarajući način sadrži ugrađene primjedbe navedenih odbora. I na kraju poštovane zastupnice i zastupnici, zbog svega navedenog predlagatelj smatra kako će na predloženi način posebno izmjenama i dopuna članaka 68.i 80.važećeg zakona, te uvođenjem građanskog nadzora nad primjenom pojedinih policijskih ovlasti postići će se odgovarajuća ravnoteža između opravdane potrebe policije za primjenom navedenih prikrivenih mjera u sprečavanju i procesuiranju najtežih kaznenih djela u interesu svih građana RH sa legitimnim zahtjevima javnosti za provođenje kontrole zakonitosti i primjene takvih mjera od strane policije. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Imamo dvije replike. Sonja König. Izvolite. potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani zamjeniče ministra, spomenuli ste vijeće za građanski nadzor nad primjenom policijskih ovlasti, spomenuli ste da se ovim zakonom predviđa da vijeće ima pet članova i pet zamjenika članova koje predlaže Hrvatski sabor na prijedlog nevladinih organizacija i to je svakako dobro jer npr. Povjerenstvo za rad po pritužbama u MUP-u ima samo tri člana bez zamjenika ili zamjenica i zato nije ni čudno da je lani to povjerenstvo npr. uspjelo riješiti samo 25% pristiglih predmeta što nije dobro i čime su naši građani zakinuti. I zato me vesele najave iz ministarstva da se sa time u vezi pripremaju izmjene i dopune, Izmjene i dopune Zakona o policiji i nadam se zamjeniče ministra da će one doći na ove klupe, naše saborske iz vašeg ministarstva što prije. Hvala vam lijepa. Hvala i vama. Nema odgovora. Još sljedeća replika Ante Babić. Izvolite. **Babić, Ante (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani zamjeniče. Kada ste govorili o onim prihvaćenim primjedbama u odnosu na prvo čitanje, istina da su prihvaćene vezane za građanski nadzor nad primjenom pojedinih policijskih ovlasti ali isto tako i Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina još od gospođe Kosor. Međutim, nisu prihvaćene primjedbe onog matičnog odbora, Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, zapravo nije prihvaćena niti jedna primjedba od imenovanja istražitelja, pojma korištenja elektroničke komunikacije itd.. Međutim, vi ste u svom obraćanju rekli kod provjere i uspostavljanja elektroničke komunikacije za taj zahtjev na pisanom odobrenju načelnika Uprave kriminalističke policije ili načelnika Policijskog nacionalnog Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta ili načelnika Policijske uprave. To je već spuštanje na lokalnu razinu, to zapravo predstavlja jednu opasnost utjecaja lokalnih čelnika, odnosno sprege na lokalnoj razini. I spomenuli ste nadzor, video nadzor kod članka 3.a da je policija ovlaštena u mjeri u kojoj je to potrebno kao i radi nadzora zakonitosti postupanja policijskih službenika zvučno i vizualno. Upozorio bih vas na onaj slučaj jednog branitelja u Vukovaru kada je i bilo video nadzora ali nažalost nije bilo snimke. Hvala. Hvala. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika Nezavisnih zastupnika Kajin, Grubišić. Nema ih, gube pravo na raspravu. U ime kluba Hrvatske narodne stranke Goran Beus Richembergh. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Evo nam jednog vrlo važnog zakonskoga teksta koji unosi neke nove standarde u kako odnos policije prema svome poslu tako i odnos Sabora prema vlastitoj odgovornosti u nadzoru dijela policijskih poslova. Liberali po svojoj prirodi žele da se država ne miješa u osobni život čovjeka. Liberali žele da država što manje bude uopće u sferi privatnoga života i stavljajući slobodu kao najvažniju vrednotu u fokus zapravo i vide smisao države tek u tome da osigura tu slobodu svakome pojedincu i da definira gdje je granica te slobode a ona je zapravo za nas liberale tamo gdje je moguća ugroza slobode drugoga čovjeka. Zadaća države je dakle da pruži sigurnost svojim građanima i društvu u cjelini. Da društvo ne bude društvo kaosa već društvo u kojemu se osiguravaju pravila, red i sloboda čovjeka i građanina. S druge strane policija je dio represivnog aparata svugdje u svijetu i njena je narav takva da, dakle svakog elementa represivnog aparata da prostor svoga djelovanja pa i legitimnih ovlaštenja širi, naravno uvijek na uštrb općih sloboda. Zato je upravo zadaća dobrog zakonodavca da s jedne strane taj prostor sužava ali samo u onim slučajevima u kojima to znači ugrozu slobode građanina ali ne i u onim slučajevima kada mi kao društvo i mi kao pojedinci tražimo od policije najvišu razinu učinkovitosti. Paradoks tog zahtjeva jest da tražimo od policije da bude što manje vidljiva, da djeluje preventivno i da bude što je moguće više učinkovita. Zato to taj posao čini izrazito složenim, opasnim, pogibeljnim i vrlo odgovornim. Kada pogledamo recimo izvješće o obavljanju policijskih poslova u prošloj godini onda možemo vidjeti što znači pogibeljnost u tome poslu. Nažalost prošle je godine jedan policajac poginuo u obavljanju svoje dužnosti. Možemo se tješiti da je kod nas situacija blaža i bolja u odnosu na neka druga društva ali to neće vratiti taj jedan izgubljeni život. Jednako tako i nekoliko stotina, preko 5 stotina policijskih službenika bilo je ozlijeđeno u obavljanju svoje dužnosti. Zato kada se govori o propisima koji definiraju obavljanje policijskih poslova valja na umu imati uvijek našu obvezu da ta pravila budu postavljena tako da se ne ugrožavaju životi policajaca odnosno da ta pogibeljnost ili ugroza koja proističe iz naravi njihova posla bude što je moguće manja. A s druge strane da im se uklone sve one, osobito besmislene birokratske ili formalne prepreke da u tom svom poslu, odnosno u obavljanju policijskoga posla budu što je moguće više učinkovitiji jer to je ono što mi tražimo od njih. Izmjene koje se predlažu ovim zakonom mi u klubu HNS-a, Hrvatske narodne stanke-Liberalnih demokrata vidimo upravo u tom pravcu. Dakle neke nelogičnosti ili naprosto zaključci proistekli iz dosadašnje prakse korigiraju se, unose se bolja rješenja i ono što nam je posebno drago, uvodi se čitav jedan novi institut u zakonski tekst, a to je pitanje građanskoga nadzora nad obavljanjem pojedinih policijskih poslova. Dobro je da je predlagateljica, dakle Vlada, a u njeno ime Ministarstvo unutarnjih poslova prihvatilo sve primjedbe Odbora za ljudska prava i prijedloge koji su bili dati u raspravi, kako na odboru tako i na plenarnoj sjednici i što je oblikovan jedan set novih članaka, 102 od c) do e) kojim su regulirana upravo ova pitanja, dakle pitanja građanskoga nadzora. To je iznimno važno zbog toga što Policija u obavljanju svojih poslova mora posegnuti katkad i za djelovanjem u onom prostoru koje je zapravo najfragilnije kad se govori o očuvanju ljudskih prava, a to je praćenje i to je raspolaganje osobnim podacima. Zato je važno da ta kontrola funkcionira, jednako tako kao što je važno da ovlaštenja za obavljanje tih poslova budu izdana na način koja podrazumijevaju najvišu razinu odgovornosti. Ponovno ću se vratiti na izvješće o obavljanju policijskih poslova u prošloj godini pa ću samo naznačiti da je prošle godine, kao što ste vidjeli, bilo 4310 uporaba sredstava prisile, nešto manje nego godinu dana prije, a da se samo u dva slučaja ustanovilo da je prisila bila korištena na zakonito i to u jednom slučaju kod pucanja vatrenim oružjem u zrak radi upozorenja i u jednom slučaju kod primjene tjelesne snage u u obavljanju policijskog posla. 2 na 4310 doista je jako malo i pohvalno. Nadamo se da i uvođenje instituta građanskoga nadzora nad obavljanjem određenih policijskih poslova neće zapravo pokazati nikakvu drugu lošiju statistiku od ove. Vjerujemo u visoku profesionalnost, u etičnost, u privrženost profesionalnim načelima Hrvatske policije. HNS-Liberalni demokrati, klub naše stranke u tome smislu podržava prijedlog zakona

Poštovani potpredsjedniče, poštovani zamjeniče ministra sa pomoćnikom ministra, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama se nalazi Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim poslovima i ovlastima. Radi se o prijedlogu koji s jedne strane predstavlja usklađenje sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku koji je stupio na snagu 15. prosinca 2013., zatim usklađenje sa praktički sa odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske od 19. srpnja 2012., te usklađenje i prenošenje Okvirne odluke Vijeća od 13. lipnja 2002. o zajedničkim istražnim timovima i Okvirne odluke vijeća od 27. studenog 2008. o zaštiti osobnih podataka obrađenih u okviru policijske i pravosudne suradnje u kaznenim predmetima, obzirom na nostrifikaciju Zakona o policijskim poslovima i ovlastima od strane Europske komisije, Vijeća Europske središnje banke. Obzirom da je prijedlog izmjena već prošao prvo čitanje te da u Saboru nije pretrpio neke veće kritike ovdje ću se osvrnut na razlike između prijedloga izmjena i dopuna zakona u prvom čitanju i konačnog prijedloga izmjena i dopuna zakona. Također iskoristio bih priliku i pohvalio u principu predlagatelja što je uvažio mišljenje svih odbora manje-više pa i onog matičnog i Odbora za ljudska prava i praktički je prihvatio, vjerujem da će i Vlada prihvatiti sve amandmane. Ono što najviše intrigira u ovom prijedlogu jesu odredbe kojima je cilj uvođenje drugačije i jače kontrole nad primjenom pojedinim policijskih ovlasti i to na način koji će pomiriti potrebu i interes javnosti za nadzorom s potrebom Policije za žurnom i efikasnom primjenom ovlasti, a sve u svrhu sprečavanja kriminala te otkrivanja i procesuiranja izvršitelja kaznenih djela, a posebice onih najtežih. I upravo u tom dijelu su najveće izmjene u odnosu na prijedlog izmjena i dopuna u prvom čitanju. U Konačnom prijedlogu zakona o policijskim poslovima i ovlastima puno bolje je razrađena procedura predlaganja i biranja Vijeća za građanski nadzor koji se po prvi put uvodi u Zakon o policijskim poslovima i ovlastima, preciznije je određena svrha njegovog postojanja. Postojeći članci iz prijedloga zakona u prvom čitanju 102. i 102.b u konačnom prijedlogu zakona prošireni su člankom 102.c, 102.d i 102.e. Kroz spomenute članke zakona definirano je da Hrvatski sabor sukladno poslovniku imenuje i razrješuje članove Vijeća za građanski nadzor i to pet članova i pet zamjenika koji su predstavnici građana, a na prijedlog organizacija civilnog društva, znanstvenih i stručnih organizacija te nevladinih organizacija. Također evo od zamjenika smo čuli da je prihvaćeno da Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost praktički raspisuje javni poziv za imenovanje članova. U radu vijeća kao i stručna pomoć sudjeluje i predstavnik iz Ravnateljstva policije kojeg odredi glavni ravnatelj, a bez prava odlučivanja. Nadalje je definirano u članku 126. stavku 5. tko može biti član i zamjenik člana vijeća, ali i da za sve članove i zamjenike članova vijeća se provodi temeljna sigurnosna provjera sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno područje sigurnosnih provjera. Članovi i zamjenici članova Vijeća moraju ispunjavati uvjete utvrđene posebnim zakonom kojim je uređeno područje zaštite tajnosti podataka, tj. moraju posjedovati certifikat kako se to naziva kolokvijalno. Svi članovi i zamjenici članova imenuju se na vrijeme od 4 godine sa mogućnošću ponovnog imenovanja. U istom članku, točki 9. definirani su uvjeti pod kojima član, odnosno zamjenik člana vijeća može biti razriješen prije isteka roka na koji je imenovan. Članovi i zamjenici članova vijeća za svoj rad temeljem članka 102d. odgovorni su Hrvatskom saboru, a nadzor nad zakonitošću rada vijeća treba provoditi Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Vijeće svoj rad obavlja na temelju Poslovnika o radu vijeća, a isti potvrđuje opet Hrvatski sabor. U članku 102a. točka 3. definirano je da je vijeće prilikom obavljanja nadzora nad primjenom policijskih ovlasti ovlašteno od Operativno-tehničkog centra za nadzor telekomunikacija zatražiti usporedbu podataka s kojima raspolaže sw podacima Ravnateljstva policije o primijenjenim ovlastima. 4. istog članka Konačnog prijedloga zakona o policijskim poslovima i ovlastima donosi i ovlast vijeća da u obavljanju nadzora može izvršiti uvide u izvješća i druge dokumente policije, tražiti pisana očitovanja, a radi pojašnjavanja navoda može obaviti i razgovore sa rukovoditeljima i policijskim službenicima koji su primijenjene ovlasti odobrili i primjenjivali. Ako pogledamo prijedlog izmjena i dopuna Zakona o policijskim poslovima i ovlastima iz prvog čitanja u odnosu na konačni prijedlog lako ćemo utvrditi da je Vijeće za građanski nadzor nad primjenom policijskih ovlasti dobilo dosta široka ovlaštenja, da je materija puno bolje definirana i razrađena u odnosu na prijedlog zakona u prvom čitanju i da je svakako rad policije potrebno učiniti što transparentnijim i posebice da je ovo put kojim se uspostavlja nadzor nad korištenjem policijskih ovlasti. Ako znamo da većina tih ovlasti koje treba nadzirati Vijeće za građanski nadzor itekako zadire u ljudska prava, a da podsjetim radi se o provjeri istovjetnosti, trajanja učestalosti komunikacije sa određenim elektroničkim komunikacijskim adresama ili kolokvijalno nazvano izlisti brojeva kao i promatranju, pratnji, klopki, zasjedi. Spomenute ovlasti po svojoj prirodi i naravi zadiru i u intimu ljudi, onda je vrlo jasno da je bitno da ne dolazi do zloupotreba tih ovlasti, a ako do takve i dođe da se utvrdi tko je taj koji je počinio zloupotrebu ovlasti i da za to snosi sankcije u skladu sa zakonima Republike Hrvatske. Ovako predloženo rješenje izbora i djelokruga rada Vijeća za građanski nadzor nad primjenom policijskih ovlasti nas u klubu SDP-a zadovoljava. Svakako pozdravljamo uvođenje građanskog nadzora nad primjenom policijskih ovlasti. Gledajući izmjene i dopune Zakona o policijskim poslovima i ovlastima u cijelosti podržavamo način razmišljanja predlagatelja posebice u dijelu koji se tiče tko i kad je ovlašten primijeniti ovlasti izlista, zatim promatranja, pratnje klopke i zasjede, jer po prvi put se zna tko točno smije odobriti primjenu tih ovlasti, tko je odgovoran za njezinu primjenu kao i rok u kojem treba biti obaviješten državni odvjetnik. I upravo to mi u klubu SDP-a očekujemo i tražimo. Jasan sustav primjene ovlasti koji će biti efikasan, ali ne podložan zloupotrebi. Klub SDP-a će podržati ovaj prijedlog izmjena i dopuna Zakona o policijskim poslovima i ovlastima. Hvala. U ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miroslav Tuđman. Izvolite. vam gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici, gospodine zamjeniče, pomoćniče. Nama je znači Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim poslovima i ovlastima s obzirom na ono što je u uvodu rečeno u obrazloženju i izmjene koje su uslijedile. Ja bih se zadržao samo ukratko na neke stvari koje su, koje su, nisu prihvaćene odnosno koje će, neke koje će možda biti prihvaćene ali s obzirom da amandmane još nismo vidjeli onda treba podsjetiti na te moguće razlike. Prvo, znači ostalo se kod Vijeća za građanski nadzor za primjenom policijskih ovlasti, a nije se usvojilo onaj prijedlog koji je bio na Odboru za unutarnju politiku da se prošire ovlasti Vijeća za građanski nadzor nad sigurnosno-obavještajnim agencijama tako da to dolazi do, po mom mišljenju imat ćemo do preklapanja, odnosno imat ćemo dva tijela koji se bave istim poslom ali će biti razlike u institucijama gdje djeluje. Drugo što se tiče ovdje to je nešto ovdje rečeno, ali nije jasno još kako će to biti izvedeno u amandmanima, odnosno poboljšano. Kod članka 102c. alineja jedan pitanje prijedloga nije definirano tko provodi postupak i tko predlaže Hrvatskom saboru kandidate za članove ovoga vijeća. Imamo naznaku ali nismo još vidjeli amandman. Drugo, imat ćemo problem kod članka 102c. alineja tri gdje se kaže članovi i zamjenici vijeća su osobe koji uživaju profesionalni i osobni ugled u javnosti, te svoju funkciju obavljaju kao počasnu funkciju. Tu imate dva problema, a to je da prvo ta počasna funkcija kad se prevede na Hrvatski znači rade besplatno što su onda u nejednakom odnosu u odnosu na druga povjerenstva gdje se to plaća, a s druge strane problem je u ovome kad se kaže imaju profesionalni i osobni ugled. U čemu? U kojem području? Ja mogu imati profesionalni ugled u jednom području, a nemati kompetencije za ovo područje. Prema tome, to naprosto nije definirano i tu može biti da dođemo do određenog nesklada. Treće, u istom članku stavak alineja 6. kaže tko podnosi zahtjev za temeljnu sigurnosnu provjeru i kada. Ovdje će biti, ovdje je naprosto jedan problem temeljna sigurnosna provjera zahtjeva vrijeme. I ako imamo, i sad je jasna stvar dilema ako se ta temeljna sigurnosna provjera provodi unaprijed, prije izbora, onda će se reći e sigurnosne službe će selekcionirati kandidate. ako se provodi kasnije možemo doći u situaciju da netko ne prođe sigurnosnu provjeru. I to je onda problem koji nije dobro riješen, koji ostaje otvoren. A alineja 7. istoga članka postoji razlika kao što je već upozoreno između temeljne sigurnosne provjere i uvjerenja za pristup klasificiranim podacima, odnosno certifikatu što je postupak koji traje daleko duže. Tako da će sam postupak imenovanja ovih članova trajati nekoliko mjeseci sa mogućnošću da netko ne dobije taj certifikat. I to će biti dvostruko problematično jer naprosto netko može biti kvalificiran ali naprosto naprosto kako bih rekao nepodoban za tu vrstu posla, a može ga kasnije diskvalificirati za nešto drugo. Naprosto, ja imam i takvih iskustva, imate ljudi koji nisu u stanju šutjeti o onome što rade, a po svemu drugome su odlični. Prema tome, to je problem koji ostaje. Nadalje, da malo ubrzam, članak 102.a trebalo bi prošiti nadležnost Vijeća za građanski nadzor da se odnosi i na članak 28. o policijskim ovlastima koji kaže da građani imaju pravo na uvid ispisa i ispravaka osobnih podataka sadržanih u zbirci osobnih podataka koji se na njega odnose. Ovo vijeće nema te ovlasti da to provjerava kao ni na članak 24. o policijskim poslovima koji kaže pravo uvida u takve podatke koji se dostavljaju drugim zemljama temeljem međunarodnih sporazuma o suradnji. Drugim riječima, ovo se neće ako će se netko žaliti na to ovo Građansko vijeće neće to imati ako se to ne unese. Tu će biti dosta problema s obzirom na ono znamo da sad u drugom zakonu ako prekršaj učinite u Austriji pa ovdje naplaćujete ili obrnuto pa dođe do nesporazuma ljudi će se žaliti. Znači, može biti vrlo realna situacija. Znači, drugi je problem ovo što sam već rekao osobe koje imaju profesionalni ugled, a predlažu ih organizacije civilnog društva, znanstvenih i stručnih nevladinih organizacija što je onda pitanje da li će takve osobe moći imati ugled profesionalni i osobni, ali pitanje da li će moći obavljati stručni nadzor. Možda još jednu stvar na koju bi trebalo upozoriti, a koju ovaj zakon nije obuhvatio, a to je nadležnost unutarnje kontrole koja je u sastavu ministarstva u kabinetu ministra. Objektivno ta unutarnja kontrola treba biti s jedne strane lojalna struci ali i ministru i njemu je odgovorna, a po mom mišljenju trebala bi biti i odgovorna Hrvatskom saboru ili jednom tijelu Hrvatskoga sabora da bi imala adekvatnu samostalnost i bila neovisna i o ravnatelju Policije i o ministru unutarnjih poslova. Kako bi mogla kažem autonomno, kako bi bila u osnovi to je jedino stručno tijelo koje stoji na raspolaganju za nadzor i za kontrolu, kako bi nadležna saborska tijela mogla koristiti tu unutarnju kontrolu da provodi određeni stručni nadzor za pitanja koja su u ingerenciji recimo Odbora za unutarnju politiku. za unutarnju politiku. Mislim da je to jedan ključni, jedan od bitnih nedostataka koje ovaj zakon nije definirao. Iskreno rečeno ja sam u prvom čitanju isto rekao da ne vidim razloga za neke odredbe koje bi trebale ostati u nadležnosti Policije, ne vidim razloga zašto bi istražitelje trebao imenovati državni, imenuje glavni ravnatelj uz prethodno pribavljeno mišljenje državnog odvjetnika. Policija tu mora imati svoju samostalnost po mom mišljenju. Isto kao ne vidim da program stručnog usavršavanja uz prethodno mišljenje Glavnog državnog odvjetnika odvjetnika donosi odlukom ministar, mislim da to treba biti neko tijelo koje se bavi profesionalno edukacijom, odnosno ovim programima a ne ovakva rješenja. Evo, to je to. A HDZ će glasati ovisno o amandmanima kad ih vidimo. Hvala. U ime kluba HDSSB-a Boro Grubišić. Izvolite.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi zamjeniče ministra sa suradnikom. Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim ovlastima, profesor Tuđman maloprije je toliko pomno analizirao svaki članak ovoga zakona i toliko duboko, a s obzirom da mu je to domena, ušao u ovaj tekst da ono sve što bi čovjek i rekao gotovo da je već i rečeno. No, moram ipak nešto i izreći i svoje i ono što bi bilo i originalno, u članku 102.c piše, dakle radi se o vijeću za građanski nadzor nad primjenom policijskih ovlasti, vijeću, to vijeće čini 5 članova i 5 zamjenika članova predstavnika građana koje imenuje i razrješuje Hrvatski sabor na prijedlog organizacija civilnog civilnog društva, znanstvenih i stručnih organizacija, te nevladinih organizacija. Dakle, radi se o tome, htio sam istači tko to predlaže članove vijeća, organizacije civilnog društva, znanstvene i stručne organizacije, te nevladine organizacije. Organizacije civilnog društva, hvala Bogu nemamo ništa protiv njih, ali može li se odabrati da kažem član kojega nije predložila organizacija civilnog društva. Nadalje, u tom istom članku 102.c stavak 3. piše "Članovi i zamjenici članova vijeća su osobe koje uživaju profesionalni i osobni ugled u medicini, u književnosti, u biologiji, u kemiji, matematici, ekonomiji, pravu u čemu, profesionalni ali kaže i osobni ugled." I tko to ili koje civilno društvo mjeri osobni ugleda ako ga već predlaže? Kojim mjerama i kojim kriterijima dakle u javnosti? Te svoju funkciju člana ovoga vijeća obavlja kao počasnu funkciju. Dobra je izmjena ili dobra je postavka i tekst u stavku 5. da napokon se i oni protiv kojih se vodi kazneni postupak, dakle samo vodi a nisu presuđeni ili kod kojih nije završen kazneni postupak, ali se vodi kazneni postupak također ne mogu, a po službenoj dužnosti, ne mogu biti članovi vijeća niti zamjenici članova vijeća. U tom stavku 5. piše "Da član i zamjenik vijeća ne može biti osoba koja je osuđena, naravno za kazneno djelo ili se protiv nje vodi kazneni postupak za kazneno djelo koje se progoni po službenoj dužnosti." Ono što je u ovom zakonskom prijedlogu posebno naglašeno ili kako to kažu apostrofirano su prikrivene policijske radnje, a nabrojene su su 4 mjere ili radnje, jedno je promatranja, drugo je pratnja, treće klopka i na kraju četvrto zasjeda. Zanimljivo da, tko daje nalog za prekrivene policijske radnje ukoliko one traju 15 dana, plus 15 ukoliko ravnatelj policije, izrijekom ravnatelj policije dadne novi nalog za novih 15 dana za provođenje prikrivenih policijskih radnji. Ono što je posebno u Hrvatskoj i posljednjih godina u razvoju elektronskih medija i elektronike ukupno, komunikacija elektronskih, ne medija, nego komunikacija elektronskih značajno je to što da sve više postoji mogućnosti upravo ovog komunikacija putem elektronike, da se prate i da se provode ove radnje koje su upravo ovdje navedene, upravo prikrivene radnje. S obzirom da je utakmica blizu i Šuker mi govori da završim, u svakom slučaju ukoliko bi se u nekoliko popravio tekst poglavito u svezi točnog izričaja dakle tko to može biti član Vijeća za nazor, za građanski nadzor nad primjenom policijskih ovlasti i to je ono što je bit zapravo svega ovoga i vidimo da imamo problematiku evo evo zadnjih dana kada i neke informacije cure. Pa zatim ovaj centar koji prati sva moguća, sve moguće elektroničke komunikacije, iz kojega je moguće uvijek izvući svaku elektroničku komunikaciju, a da usput to usporedim sa nekim daleko jačim zemljama koje prate i gospođu Merkel itd. Mislim da pomalo, s obzirom na to da su svi linkovi uvezani u tom centru, da i mi pomalo živimo u big brotheru i da nema, da je ovo što piše da su prikrivene policijske radnje zapravo, neću reći da postaju svakodnevica, ali s obzirom na visoku stopu određenih radnji koje se kod nas rade neću govoriti u kojim oblicima, pomalo živimo u big brotheru, kako sam u jednoj prijašnjoj raspravi rekao. S obzirom da ova formulacija i imenovanje članova Odbora za građanski nadzor se može još uvijek malo popraviti, mislim da će klub HDSSB-a biti za ovaj zakonski prijedlog. Hvala lijepo. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Nenad Stazić, potpredsjednik, nema ga. Gubi pravo na raspravu. Ingrid Antičević-Marinović, nema je. Gubi pravo na raspravu. Ante Babić, izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Evo, nastojat ću skratiti maksimalno pozdravljajući vas i zamjenika ministra. Kolegice i kolege, zapravo ovaj prijedlog zakona izmjena i dopuna Zakona o policijskim ovlastima i dalje neadekvatno regulira zapravo ovaj neovisan nadzor nad policijom, o tome smo govorili i na ovom Odboru za ljudska prava i prava nacionalnih manjina pa ću neke stvari možda samo ponoviti na ovoj plenarnoj sjednici. Policiju i cijeli zakonodavni okvir koji je već bio usklađen sa EU sada moramo mijenjati ovim izmjenama i dopunama što smatramo da nije dobro. Ove istražitelje postavlja DORH kako smo čuli i glavni ravnatelj MUP-a što također nije dobro, člankom 11c, zbog trodiobe vlasti u državni, zakonodavne, sudbene i izvršne vlasti, ali ih isti smjenjuje iako nisu … temeljem članka 11d. Nedostaju naravno određene stvari koje … podsjećaju na bivša vremena što zapravo nije dobro ovim zakonom. Već u članku 2., stavka 1 u točci 7 uveseljava nas sa time kako će se kriminalističko istraživanje biti provedeno kada postoji sumnja da određena pojava ugrožava ili bi mogla ugrožavati sve i svašta uključivo i kako će se možda dogoditi običan prekršaj u nekakvoj nedefiniranoj budućnosti što smatramo da nije dobro, ja osobno. Vlada predviđa također i da se prikupe obavijesti koje mogu biti od koristi za uspješno vođenje kaznenog ili prekršajnoj postupka, tako barem stoji. Zanimljiv je taj futur mogu biti jer i ne moraju biti, ali će MUP ipak to provesti, prikrivene policijske radnje, dakle građani će po slobodnom nahođenju gotovo bez ikakve kontrole izložiti onome što smo čuli i promatranju i klopci, zasjedi, zasjedi, ali i pratnji, to je člankom 80. određeno, a sve to policija može i ne mora snimati. Ukoliko se nakon svih ovih radnji pokaže da građanin i politički oponent nije ništa kriv, dalje stoji u zakonu, da će se te snimke čuvati 90 90 dana. Ne vidim razloga zbog čega bi se te snimke morale čuvati osim ako se ne bojimo nekakvog unutarnje neprijatelja. Ponovno se uvodi tortura, članak 11f zapravo predviđa kako će osumnjičenik koji se odazvao pozivu policije radi prikupljenih obavijesti biti protiv svoje volje zadržan 6 sati, u postaji naravno zbog ispitivanja. To su možda u odnosu na prije poboljšanja s obzirom da znademo da je to bilo negdje oko 72 sata, sada je to 6 sati. Treba uočiti isto tako da da se te stvari ne snimaju iako se recimo u Americi i u Engleskoj to pokazalo izuzetno dobrim, to je sukladno članku 3a, stavak 1. Ovdje treba naglasiti zapravo da onaj koji je osumnjičenik nije ujedno okrivljenik, kao što okrivljenik nije osuđenik, sve dok mu se to pravomoćno ne dokaže. Dakle, gotovo sigurno nevina osoba ima 6 sati torture. Tko zapravo plaća tu šestosatnu torturu, izgubljeno vrijeme i živce? Po meni građanin se može ustati i otići, a MUP ako to želi može pribaviti dokaze kako bi ga mogao uhititi. Mućenje maloljetnih osoba sad dobiva jedan poseban oblik. Zakonodavac člankom 18. predviđa kako će se ukloniti roditelji malodobne osobe dok ju ispituje ako je to sumnjiv, a sumnjiv je samim tim što zapravo stoji na istoj adresi, maloljetna osoba i njen roditelj što definitivno nije dobro. To je zapravo jedan smokvin list koji je … premijera, a i predsjednika države zapravo, misli se na povratak određenih metoda i ovlasti kojih smo bili svjedoci u bivšem sustavu i bivšoj državnoj tvorevini. Usput, predsjednik se o ovome nije niti oglasio. E sad ono o čemu su i kolege govorile, a o tome smo mi često na odboru razgovarali, radilo se zapravo o povjerenstvu za postupanje po žalbama MUP-a, neki su od kolega govorili da imaju 3 člana, nažalost nisu 3, već su 2, ali se njima ne refundiraju nikakvi troškovi i njihova učinkovitost je gotovo nikakva. Uz ta 2 postojeća sad se predlaže još jedno, a to je građanski nadzor nad primjenom pojedinih policijskih ovlasti. Zaboravlja se zapravo da postoje određeni problemi od prije, pitanje učinkovitosti samog povjerenstva. Članovi ovog povjerenstva slučajno ili namjerno nemaju riješeni pravni status kojim bi dolazak na sjednicu bio neupitan, u čemu je Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina zauzeo svoj stav, to je poslao Vladi još čini mi se u mjesecu travnju, ali do danas se zapravo ništa nije dogodilo. Vijeće za građanski nadzor nad primjenom pojedinih policijskih ovlasti, ti nadzornici zapravo, njima je onemogućen fizički ulazak u prostorije u kojima se vrši prisluškivanje telekomunikacije i onaj odjel operativno tehnički centar, OTC, koji nemaju nikakvog nadzora i nad radom PNUSKOK-a, a ne mogu sami pokrenuti istrage. Kriteriji za članove toga vijeća posebna su priča jer je ljestvica postavljena nisko, o tome je govorio u ime kluba HDZ-a profesor Tuđman pa se u ovom trenutku neću ponavljati, ali mislim da je bitan jedan primjer koji moram navesti. Recimo, zašto u tome timu ne bi uz kako je to navedeno iz područja pravnih znanosti, elektrotehnike ili informacijske tehnologije ili komunikacijske tehnologije, bio recimo jedan psiholog koji može zapravo uočiti kada policija ne govori istinu ili liječnik, biokemičar zbog vještačenja ili možda ekonomist koji može bolje prepoznati zapravo gospodarski kriminal ili izmišljenu političku priču recimo u poreznoj upravi. Po ovome je taj kriterij diskriminatoran. Kad smo već recimo kod vještačenja posjetit ću da u Centru za forenzička istraživanja Ivan Lučetić ima preko 20 različitih akademskih specijalnosti, ali i subpsecijalnosti što je jako bitno, a primjerice laboratorij za balistiku vodio je magistar inženjer strojarstva jer se samo na Fakultetu strojarstva, brodogradnje i aeronautike podučava tribologija, tako važna za unutarnju balistiku cijevi, ali očigledno da o tome se nije vodilo računa. I na samome kraju da skratim u članku 102.c dodaje se iza riječi da nije državljanin RH i ako nije odgovarajuće naobrazbe najmanje magistar struke što po mom mišljenju treba definitivno izbaciti jer ste to čuli i iz razgovora gotovo

Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovani zamjeniče, suradniče. Evo prije svega moram reći da ovaj Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim poslovima i ovlastima je dobar zakon, jasno da ima stvari koje bi tu možda moglo nadograditi ali ono što je kolega Grubišić govorio, a ja posebno bi istaknuo to je ovaj članak 28.koji kaže da policija može tijekom kriminalističkog istraživanje poduzeti prikrivene policijske radnje ako je očigledno da se drugim radnjama neće postići cilj policijskog posla. Prikrivene policijske radnje su promatranje, pratnja, klopka, zasjeda. Vezano uz to pojam kriminalističkog istraživanja redefiniran odnosno proširen i prilagođen realnim i stvarnim okvirima postupanja policije. Prema ovom konačnom prijedlogu zakona kriminalističko istraživanje bi obuhvatilo one ovlasti, mjere i radnje koje policija poduzima kada u okviru svojih nadležnosti otkriva kaznena djela prekršaja, traga za njihovim počiniteljima odnosno pronalazi i osigurava tragove čijim je opsegom i dosegom pojma u suglasju sa ostvarenom kriminalističkom praksom. No, međutim ja nisam htio govoriti samo vezano uz konačni prijedlog zakona i izmjenama nego malo se dotaknuti suradnje policije i jedinice lokalne samouprave. Ja moram istaknuti da danas nažalost suradnja policije i čelnika jedinice lokalne samouprave možda veći nego ikad prije. Naime, znamo kakvi su problemi u društvu, a a ustvari jedinice lokalne samouprave su temelj svih tih problema. Prva suradnja policije i jedinice lokalne samouprave imali smo ovdje među zastupnicima raspravu o vijeću za prevencijama kojima bi sve jedinice lokalne samouprave trebale imati kao nešto što će preventivno djelovati na kriminalitet na svim područjima jedinice lokalne samouprave. Ja moram reći iz svog iskustva da je to jedna dobra praksa, da evo ja kao načelnik nakon osnivanja vijeća za prevenciju nikad nisam više i bolje surađivao sa načelnicom policije i nikad nismo bili učinkovitiji. Jasno da je to dobra stvar, ali još jednu drugu stvar to su kontakt policajci koji smo u jedinice lokalne samouprave imali. Ja spadam među veće općine u Hrvatskoj, nažalost nemamo dovoljno kontakt policajca na raspolaganju, a on je nužan kako bi mogla biti upravo ta suradnja između jedinice lokalne samouprave i policije u sprečavanju kriminaliteta na jednoj visokoj razini. Mislim da bi tu trebalo napraviti možda ako je moguće više da ne samo te veće jedinice lokalne samouprave imaju na raspolaganju kontakt policajce nego i oni manji. Zajednički posao koji je obiman između policije i jedinice lokalne samouprave jasno vezan je prije svega na obiteljsko nasilje, maloljetničku delikvenciju koje ima nažalost sve više i više, ali zajednička je zadaća velim i nas čelnika koji vodimo jedinice lokalne samouprave, a prije svega policije da to sprečavamo. Ali ja evo da ne bih previše dužio mislio sam dati jednu inicijativu, a policija će znati o čemu govorim, a i svi oni koji su čelnici jedinice lokalne samouprave nešto što nam stvara velike probleme, to su prije svega noćni klubovi. Noćni klubovi koji su uzrok velikih, velikih problema u jedinicama lokalne samouprave. Nama kafići po zakonu rade do 12 sati, eventualno to može biti duže jedan, dva sata ako imaju posebnu dozvolu uglavnom je to 12 sati, noćni klubovi noćni klubovi preuzimaju svu onu mladež nakon tih 12 sati. Oni su uglavnom alkoholizirani, ima tu i droge i onda postaje problem problem na potenciju. Noćni klubovi nam rade do 5, 6 sati ujutro i to su očiti probleme koje policija najbolje zna. Ja imam primjer ovdje u gradu Zaprešiću gdje noćni klub radi do 5, 6 sati, nema vikenda kada tamo nema incidenta, gotovo da nema. Ja znam jednu državu u Europi koja je bila hit destinacija za noćni život, oni su preko noći ukinuli rad noćnih klubova i ograničili do 2 sata u noći. Mislim da je to nešto o čemu o čemu bi i mi trebali razmisliti da bi na taj način smanjili probleme u našem društvu. I samo još jedna kratka digresija, nemam primjedbi, većih primjedbi na postupanje i rad policije, ali imam na postupanje sudova. Koliko puta se dogodi da policija obavi svoj posao, a onda maloljetnici, govorim sada o maloljetničkoj delikvenciji dođu pred sud i oni ih puste iako se radi i o težim kaznenim djelima. Evo ne bih više dužio. Hvala lijepa. Hvala i vama. I završno kratko zamjenik ministra. Izvolite zamjeniče. **Tonković, Evelin** Hvala potpredsjedniče Sabora. Poštovane zastupnice i zastupnici. Ja bih samo kratko jedan dio. Amandmanom predlagatelja je predloženo da postupak izbora ovog vijeća za građanski nadzor nad primjenom policijske ovlasti upravo provodi Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Znači ona vaša argumentacija, sve ono što ste vi iznosili mi smo to prihvatili

Nastavljamo